вторият по време е на господин Огнян Стоичков. Законопроектите са разпределени на съответните комисии – предстои да изслушаме докладите им. Доклад на Комисията по културата, гражданското общество и медиите. Моля, госпожо Петрова. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъде допуснат в залата Димитър Дерелиев – заместник-министър на културата.

Госпожо Петрова, имате думата. гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 054-01-48, внесен от Даниела Миткова, Йоана Кирова и Диан Червенкондев на 14 май 2010г.” На На свое редовно заседание, проведено на 2 юни 2010 г., Комисията по културата, гражданското общество и медиите обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 054-01-48, внесен от Даниела Миткова, Йоана Кирова и Диан Червенкондев на 14 май 2010г. На заседанието присъстваха: от Министерството на културата – Димитър Дерелиев, заместник-министър, Боян Милушев, парламентарен секретар; от Държавната агенция за закрила на детето – Калин Каменов, заместник-председател, Радиона Никова, началник на отдел „Програми, координация и сътрудничество”, и Мариана Узунова, старши юрисконсулт; от Агенцията за социално подпомагане – Янита Манолова, заместник-председател; от Националната мрежа за децата – Михаил Стефанов; от Съвета за електронни медии – Георги Лозанов, председател, София Владимирова, Анна Хаджиева и Георги Стоименов; от Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – Гриша Камбуров, изпълнителен директор. Законопроектът бе представен от госпожа Йоана Кирова. Вносителите на законопроекта предлагат да се създаде нов чл. 17а, съгласно който на доставчиците на медийни услуги се вменява задължението да не допускат участие на деца в предавания, които са неблагоприятни за тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие. Предвижда се и създаване на разпоредба при нарушение на чл. 17а да се налага имуществена санкция в размер от 15 000 до 30 000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция за доставчиците на медийни услуги да бъде в размер от 40 000 до 60 000 лв. Необходимостта от промени произтича от негативните и отрицателни обществени реакции, предизвикани от участието на деца в предавания. Също така се поставя въпросът относно спазването на правата и интересите на децата и как участието им в т.нар. реалити предавания се отразява на нормалното им физическо, психическо и умствено развитие. Според мотивите на законопроекта е наложително създаването на изрична разпоредба, чрез която да се предотврати всякаква произволна или незаконна намеса в личния живот на децата, както и да се създадат условия за максимална защита на техните права, интереси и правилно развитие. В становището си Министерството на културата подкрепя законопроекта и предлага Държавната агенция за закрила на детето като компетентен орган да извършва преценка на критериите по отношение на неблагоприятните факти за физическото, психическото, интелектуалното, нравственото и социално развитие на децата, които ще участват в предаванията. Представителите на Държавната агенция за закрила на детето и на Агенцията за социално подпомагане изразиха подкрепа на предлаганите промени в Закона за радиото и телевизията. Държавната агенция за закрила на детето не може да санкционира доставчици на медийни услуги, поради което се предлага при констатирането на такива случаи санкциите да бъдат налагани от Съвета за електронни медии по предложение на председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Доцент Георги Лозанов, председател на Съвета за електронни медии, също подкрепи необходимостта от това да има нови нормативни основания за защитата на децата във връзка със създаването на рискови формати. По време на дискусията народните представители се обединиха от необходимостта за промяна на Закона за радиото и телевизията и изразиха своята подкрепа по философията на обсъждания законопроект. След проведена дискусия Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 13 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 054-01-48, внесен от Даниела Миткова, Йоана Кирова

от Огнян Стоичков Янакиев на 8 юни 2010 г. На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 16 юни 2010 г., бе разгледан Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, дискусията участваха: от Министерството на културата –Димитър Дерелиев, заместник-министър; Държавната агенция за закрила на детето – Калин Каменов, заместник-председател, и Радиона Никова, началник на отдел „Координация, програми и сътрудничество”. На вниманието на комисията бяха представени становища по законопроекта от Министерството на културата и Държавната агенция за закрила на детето, в които се изразява подкрепа за измененията и допълненията в Закона за радиото и телевизията, внесен от народния представител Огнян Стоичков. С предлаганите изменения и допълнения на закона се доразвива досега съществуващата уредба, като се създава възможност за още по-ефективна защита на интересите на децата. Предложените текстове са в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето и целят да се синхронизират действията на двата специализирани органа: единия в областта на медийната регулация

Съветът за електронни медии, доставчиците на медийни услуги и Държавната агенция за закрила на детето да сключват ежегодно в срок до 31 март споразумение за защита на децата от предавания със съдържание, което уврежда тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално или социално развитие. Също така Съветът за електронни медии и Държавната агенция за закрила на детето да разработват критерии за оценка на съдържание, което уврежда или създава опасност от увреждане на здравето на децата. В § 3 от предлагания законопроект се увеличават правомощията на председателя на Държавната агенция за закрила на детето да предоставя мотивирано предложение до Съвета за електронни медии за незабавно преустановяване на предавания с възможни неблагоприятни последствия за физическото, психическото, нравствено и интелектуално развитие на децата. С тези разпоредби отново се цели регламентиране на реални механизми за ефективна координация и взаимодействие между специализирания орган за закрила на детето и независимия специализиран орган, регулиращ медийната среда. За нарушаване на разпоредбите от страна на доставчиците на медийни услуги вносителят предвижда завишаване на имуществената санкция в размер от 15 000 до 30 000 лв. Чрез тези предлагани финансови санкции се цели по-добра защита на значим обществен интерес, съотносим към степента на обществена опасност, свързана с намеса в личния живот на децата. По време на дискусията народните представители принципно се обединиха около необходимостта от промяна и в подкрепа на предлаганите промени в Закона за радиото и телевизията, но бяха изказани съображения относно разпоредбата на § 3, с която се предлага в чл. 32, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията да се създаде нова т. 12а, касаеща възможността за преустановяване на излъчване на предаване от евентуалната необходимост от прецизирането й във връзка с нейната конституционосъобразност. Бе обърнато внимание, че тази норма може да противоречи на чл. 39, чл. 40 и чл. 41 от Конституцията на както и върху обстоятелството, че по този повод Конституционният съд се е произнесъл в две решения: Решение № 7 от 4 юни 1996 г. по Конституционно дело № 1 от 1996 г., което е тълкувателно по отношение на чл. 39, чл. 40 и чл. 41 от Конституцията, и Решение № 21 от 14 ноември 1996 г. по Конституционно дело № 19 от 1996 г. за установяване на противоконституционността на разпоредби от Закона за радиото и телевизията от 1996 г., който впоследствие е отменен с приетия през 1998 г. Закон за радиото и телевизията. В една от разпоредбите са се давали правомощия на Националния съвет за радио и телевизия по налагане на следните принудителни административни мерки: „даване на задължителни предписания на ръководителите на радио- и телевизионните организации; временно спиране разпространението на определено периодично предаване; временно спиране разпространението на програмите на радио и телевизионната организация”, и в следващите алинеи е разписана процедурата по налагане на изброените мерки. Конституционният съд е обявил за противоконституционна тази разпоредба, като противоречаща на нормата на чл. 40 от Конституцията, според която печатът и другите средства за масова информация са свободни и не подлежат на цензура; спирането и конфискацията на печатно издание или на друг носител на информация се допускат само въз основа на акт на съдебната власт, когато се накърняват добрите нрави или се съдържат призиви за насилствена промяна на конституционно установения ред, за извършване на престъпление или за насилие над личността. След проведеното разискване Комисията по културата, гражданското общество и медиите, с 12 гласа „за”, без „против” и 2 „въздържали се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 054-01-53, внесен от Огнян Стоичков Янакиев на 8 юни 2010 г.”. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА Следва да чуем докладите по двата законопроекта на Комисията по правни въпроси. Заповядайте,

Ще ви запозная с „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 054-01-48, внесен от народните представители Даниела Миткова, Йоана Кирова и Диан Червенкондев на 14 май 2010 г. На свое заседание, проведено на 27 май 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 054-01-48, внесен от народните представители Даниела Миткова, Йоана Кирова и Диан Червенкондев. На заседанието присъстваха госпожа Милда Паунова – директор на дирекция „Правна” към Министерство на културата, и господин Гриша Камбуров – изпълнителен директор на Асоциация на българските радио и телевизионни оператори. Законопроектът бе представен от вносителя - госпожа Йоана Кирова. Предложените промени са резултат от негативните обществени реакции, предизвикани от участието на деца в телевизионни предавания. Поставя се въпросът до колко се спазват правата и интересите на децата и как се отразява участието им на физическото, психическото и умственото им развитие.

че участието на деца в такива предавания може да се смята за незаконна намеса в личния им живот и препоръчва на държавите – страни по Конвенцията за правата на детето, да регламентират участието на децата в реалити-програмите, за да се гарантират техните права. Целта на законопроекта е създаването на изрична разпоредба, според която доставчиците на медийни услуги са длъжни да не допускат участието на деца в предавания, отразяващи се неблагоприятно на физическото, психическото и умственото им развитие, да се предотврати всякаква намеса в личния живот на децата и да се гарантират в максимална степен техните права, интереси и развитие. В постъпилото писмено становище от СЕМ не се подкрепя законопроекта, тъй като те смятат, че предлаганата разпоредба трябва да намери своето систематично място в Закона за закрила на детето и Държавната агенция за закрила на детето е компетентният орган, който да забрани участието на деца в реалити и в други подобни формати на телевизионни предавания. Госпожа Милда Паунова изрази отрицателното становище на Министерство на културата. Тя изказа следните съображения: § 1 от законопроекта е нецелесъобразен, тъй като в него няма разписани критерии по отношение на неблагоприятните факти, относно развитието на децата, участващи в предавания. Параграф 2 противоречи на т. 47 от Преамбюла на Директива 2007/65 на Европейския парламент и Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета, относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони и подзаконови актове на държави членки, отнасящи се до упражняването на телевизионна дейност. Господин Гриша Камбуров – изпълнителен директор на Асоциация на българските радио и телевизионни оператори, също изрази отрицателно становище по законопроекта. и телевизията са неясни и противоречиви и не се предлагат никакви критерии при оценяване дали определено съдържание попада в хипотезата на тези текстове. В дискусията взеха участие народните представители Янаки Стоилов, Четин Казак, Искра Фидосова, Веселин Методиев, Светослав Тончев, Явор Нотев, Христо Бисеров, Димитър Лазаров, Екатерина Михайлова, Анастас Анастасов и Мая Манолова. Господин Бисеров изказа мнение, че противоречивите становища, изразени от институциите, търсят аргументи в полето на правото, но такъв проблем, според него, няма. И като Комисия по правни въпроси, комисията трябва и е задължена да се обърне към водещата комисия с аргументи и препоръки, и единодушното подкрепяне на законопроекта ще бъде ясен знак за позицията на комисията. Госпожа Искра Фидосова възрази на представителя на Министерство на културата, че предложеният текст е целесъобразен с оглед възпитанието на подрастващото поколение. Относно нарушаване на визираната Директива след направената справка се установи, че няма такива нарушения, а размерът на предложените санкции може да се коригира между първо и второ четене. Освен това е необходимо в Допълнителните разпоредби на закона да се даде дефиниция за термина „предаване” или „реалити-предаване”. Народните представители подкрепиха единодушно философията на законопроекта. Обединиха се около становището, че проблемът е реален и предложеният законопроект е стъпка в правилната посока. Необходимо е не само забрана на участие на децата в подобни предавания, но да се ограничи и въздействието и върху децата, до които същите достигат чрез доставчиците на медийни услуги. В тази връзка се направи предложение да се изтеглят предаванията в късните часови пояси, когато няма да могат да въздействат върху лицата, които нямат още формирани възгледи. Обсъди се и евентуално да се предвиди промяна на разпоредбите в Закона за закрила на детето, относно забраната за участието на деца в реалити и в други подобни формати на телевизионни предавания, също да бъде предложена промяна и във всички закони, касаещи проблема. Народните представители от Комисията по правни въпроси предложиха да окажат съдействие на вносителите, относно прецизиране на текстовете между първо и второ четене. След проведената дискусия единодушно с 21 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 054-01-48, внесен от народните представители Даниела Миткова, Йоана Кирова и Диан Червенкондев на 14 май 2010 г. Уважаеми колеги, ще ви запозная и с доклада относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията № 054-01-53, внесен от Огнян Стоичков на 8 юни 2010 г. „На свои заседания, проведени на 24 юни и 1 юли 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията под № 054-01-53, внесен от Огнян Стоичков

с който се цели защита на децата в медийното пространство. До момента приложението на Закона за радиото и телевизията показва, че има некоординирани действия между двете компетентни инстанции, а именно между Съвета за електронни медии и Държавната агенция за закрила на детето. законопроекта се предвижда увеличаване на компетентността на Държавната агенция за закрила на детето, като тя да бъде трета страна в споразумение между доставчика на медийните услуги и СЕМ и това споразумение да се подписва ежегодно до 31 март всяка година, като съдържанието е обвързано с критериите, които ще бъдат изготвени от Държавната агенция за закрила на детето, съгласувани със Съвета за електронни медии, които да бранят интересите на децата в медийното пространство. Също така е предвидено и преустановяване излъчването на предаването, когато се увреждат или се създава опасност от увреждане на интересите на децата, като крайна мярка. Това се извършва само и единствено по предложение на Държавната агенция за закрила на детето. Предвидените законови ограничения и финансови санкции по своя характер представляват превантивни и последващи мерки за постигане на висока защита правата на децата и техните интереси. В заседанието на 1 юли 2010 г. се проведе дискусия, в която взеха участие народните представители Четин Казак, Димитър Лазаров, Искра Фидосова, както и представителят на АБРО – господин Гриша Камбуров. Господин Казак изложи принципни възражения по предложения законопроект. От една страна, той категорично възрази срещу тезата, че един регулаторен орган, какъвто е Съветът за електронни медии, който има доста сериозни правомощия в това си качество

трябва да сключва, и то ежегодно, споразумения с надзираваните от него субекти. От друга страна той изтъкна, че в чл. 10 и в други разпоредби на Закона за радиото и телевизията има принципи и правила, освен тези за закрила на децата, които се нарушават, напр. чрез излъчване на предавания, които подбуждат към расова омраза и вражда, но въпреки това и при наличието на достатъчни по обем правомощия на СЕМ, регулаторният орган не упражнява ефективно контрола по спазването на тези принципи. Отношение по законопроекта взе и народният представител Димитър Лазаров, който приветства идеята да се регламентира по някакъв начин цялата тази материя, но отбеляза, че сключването на споразумение по принцип означава съвпадане на волята на страните по съдържанието на споразумението и ако не постигнат съгласие, какви са последиците от това. Госпожа Искра Фидосова изрази принципна подкрепа по отношение на § 1 от законопроекта, като изтъкна, че вече има подкрепен и друг законопроект с подобно съдържание – за недопускане на деца до участие в предавания, които са неблагоприятни за тяхното развитие. Във връзка със споразумението, предвидено с разпоредбата на § 2, на § 2, тя подкрепи казаното от господин Лазаров. Цитирайки Тълкувателно решение № 7 от 4 юни 1996 г. на Конституционния съд, тя посочи, че мерките по чл. 40, ал. 2 от Конституцията са специални и поради това трябва да се разглеждат като изключение от принципната забрана на цензурата, съдържаща се в чл. 40, ал. 1. Ето защо тяхното използване е предоставено единствено на съдебната власт, а приложението им следва да се уреди със закон, съобразно спецификата и компетентността на отделните органи на съдебната власт. Самият принцип за забрана на цензурата изключва каквито и да са други средства за въздействие върху дейността на печата и другите средства за масова информация. По отношение на другото Решение № 21 от 14 ноември 1996 г. на Конституционния съд госпожа Фидосова изтъкна, че с него е обявена за противоконституционна разпоредбата на чл. 89 от отменения Закон за радиото и телевизията, която е идентична с предлаганата с § 3 от законопроекта, като Конституционният съд е приел, че спирането на разпространението на определено периодично предаване организация осуетява разпространяването, съответно получаването на информация и нарушава изрично признати конституционни права. Подчерта, че в момента има сформирана работна група към Министерството на културата, която изготвя нов Закон за радиото и телевизията. След проведеното обсъждане и гласуване Комисията по правни въпроси с 5 гласа “за”, без „против” и 10 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията № 054-01-53, внесен от народния представител Огнян Стоичков Благодаря на господин Тончев. Следва да чуем доклада на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Ще докладва

внесен от Даниела Димитрова Миткова, Йоана Кирова и Диан Тодоров Червенкондев на 14 май 2010 г., г., и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията № 054-01-53, внесен от Огнян Стоичков Янакиев на 08 юни 2010 г. На свое редовно заседание, проведено на 16 юни 2010 г., Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията № 054-01-48, внесен от Даниела Димитрова Миткова, Йоана Кирова и Диан Тодоров Червенкондев на 14 май 2010 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията № 054-01-53, внесен от Огнян Стоичков Янакиев на 08 юни 2010 г. На заседанието присъстваха господин Калин Каменов – заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето, госпожа Радиона Никова – началник отдел „Координация, програми, сътрудничество" в Държавната агенция за закрила на детето, и господин Георги Лозанов – председател на Съвета за електронни медии. На вниманието на комисията бе представено становище по законопроектите от Министерството на труда и социалната политика, в което се изразява подкрепа за същите и се приветстват усилията на народните представители в търсене на адекватен отговор на високия обществен интерес, предизвикан от участието на деца в телевизионни предавания. Двата законопроекта съдържат следните общи моменти: 1. С оглед закрилата на „най-добрия интерес на детето” се въвежда изрична забрана за участие на деца в предавания, които увреждат или създават опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално или социално развитие. 2. Предвижда се увеличаване на имуществената санкция за доставчика на медийни услуги, като същите са съотносими със степента на обществена опасност и дългосрочния неблагоприятен ефект от нарушенията, свързани с произволна и незаконна намеса в личния живот на децата. От страна на вносителите, Законопроект № 054-01-48 и мотивите към него бе представен от госпожа Даниела Миткова. Тя изложи основната цел на проекта, а именно: недопускане на деца в предавания, които оказват вредно въздействие върху тяхното развитие и завишаване размера на имуществената санкция при нарушаване правата на детето. Законопроект № 054-01-53 бе представен от вносителя господин Огнян Стоичков. Той подчерта, че настоящите предложения целят да осигурят съгласуваност и взаимна обвързаност в прилагането на правни норми, регулиращи различни области на обществените отношения, като създадат допълнителни гаранции за постигане на обществен консенсус при определянето на „най-добрия интерес на детето”. В духа на европейските стандарти и практика е необходимо да се приложи принципът на корегулация. Въпреки, че в етичния кодекс на българските медии е включена „специална отговорност” към децата, практическото й приложение е ограничено. Предложението в § 2 е с оглед конкретизиране на механизма за реализиране на принципа за „специална отговорност” към децата, чрез включване на специализирания държавен орган за закрила на детето като равнопоставен субект при изработването и сключването на ежегодно споразумение за защита на децата от медийно съдържание, което уврежда или би могло да създаде опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и интелектуално развитие. В тази връзка се предвижда съвместно, от двата органа, разработване на критерии за оценка на медийно съдържание. С промяната ще се засили междуинституционалното сътрудничество и взаимодействие за гарантиране на правата на децата. С § 3 се разширяват правомощията на председателя на Държавната агенция за закрила на детето, като му се разписва правото да предоставя мотивирано предложение до Съвета за електронни медии за незабавно преустановяване на предавания с възможни неблагоприятни последствия за физическото, психическото, нравствено и интелектуално развитие на децата. С предложените разпоредби се цели регламентиране на реални механизми за ефективна координация и взаимодействие между специализирания орган за закрила на детето и независимия специализиран орган, регулиращ медийната среда. Господин Стоичков сподели, че в Комисията по културата, гражданското общество и медиите вниманието е било насочено върху текста на § 3, чл. 32, ал. 1, т. 12а и евентуалното му противоречие с чл. 40, ал. 2 от Конституцията, като в подкрепа на това са цитирани решения на Конституционния съд. Той уточни, че такава аналогия е несъстоятелна с оглед чл. 16 от Конвенцията на ООН за правата на детето и с оглед съответната юриспруденция на Европейския съд по правата на човека. Съгласно действащата нормативна уредба в Република България, родителите носят отговорност за живота и здравето на децата си, задължени са да полагат необходимите грижи за тях, както и да вземат решения, които да не противоречат на техните интереси.

В заключение той изрази твърда увереност, че настоящите промени ще създадат допълнителни правни гаранции за прекратяване на безнаказаността при нарушения на правата на детето. В дискусията по законопроектите взеха участие представителите на Държавната агенция за закрила на детето, Съвета за електронни медии, както и народните представители Стоичков, Банковска, Соколова, Богданова, Николов и Местан. Заместник-председателят на Държавната агенция за закрила на детето господин Калин Каменов изрази пълна подкрепа и по двата законопроекта, като уточни, че предложените промени са в отговор на засилената обществена чувствителност за закрила правата на детето и на препоръките на Комитета по правата на детето към ООН по прилагането на Конвенцията за правата на детето. Председателят на Съвета за електронни медии господин Георги Лозанов благодари за поканата и изказа съгласие по принцип с духа на законопроектите, но изложи някои резерви, относно: систематичното място на разпоредбите за закрила на детето по отношение на Закона за радиото и телевизията и Закона за закрила на детето; въвеждането на ново правомощие на Съвета за електронни медии за незабавно преустановяване излъчването на предавания с възможни неблагоприятни последствия за физическото, психическото, нравствено и интелектуално развитие на децата по мотивирано предложение на председателя на Държавната агенция за закрила на детето; както и за превенцията по отношение на медийното съдържание, което бе квалифицирано като „цензура”. В отговор на съмненията за „цензура”, господин Стоичков потърси аналогия с принудителната административна мярка – незабавно извеждане на дете в риск от семейството до произнасяне на съда. Госпожа Радиона Никова от Държавната агенция за закрила на детето поясни, че посоката, в която се върви с настоящите промени, е към намиране на пресечна точка между двата закона. Тя припомни, че неслучайно в Закона за радиото и телевизията фигурират специални раздели, насочени към защита на децата и неблагоприятното въздействие върху тях. Освен това по силата на Закона за защита на детето политиките за децата са хоризонтални и засягат много институции. Народните представители в своите изказвания застанаха категорично зад предложените законодателни промени. След проведената дискусия членовете на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта взеха следното „РЕШЕНИЕ: 1. С 14 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 054-01-48, внесен от Даниела Димитрова Миткова, Йоана Кирова и Диан Тодоров Червенкондев на 14 май 2010 г. „против” и „въздържали се” няма Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение

Тъй като остава една минута до края на днешното пленарно заседание, предлагам вносителите да имат възможност в утрешното заседание да изложат своите виждания.